като т. 1 в днешното пленарно заседание да обсъдим и гласуваме Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса. Във вчерашния ден от група народни представители е внесен Проектът за решение. Той е във връзка с приетото Решение на Народното събрание с Процедурните правила за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса Решение на Народното събрание, че мандатът на госпожа Тодорова изтича на 12 февруари. За да се реши проблемът с легитимно изпълнение на функциите на управител до избора от Народното събрание на нов такъв управител, се налага приемането на решението, което предлагам да бъде като т. 1 в днешния дневен ред, след което ще продължим с дебатите по проектите за изменение на Наказателния кодекс. Режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представям на Вашето внимание: „Проект РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, прието на 18 февруари 2015 г., 1. Изменя решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса, обнародвано в „Държавен вестник” бр. 62 от 2013 г., в т. 1 думите „12 февруари 2015 г.” се заменят с думите „избиране на нов управител на Националната здравноосигурителна каса”. 2. Решението влиза в сила от деня на приемането му.”

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Къде бяхме и какво се случи за 48 часа?! Само преди 48 часа Вие ни обяснявахте как няма абсолютно никакъв проблем. Тук трима бивши председатели на Здравната комисия обясняваха, че няма проблем. Един юрист обясняваше, че няма проблем. Един друг колега ме обвиняваше, че не мога да смятам до 24, а явно той два дни смята на елката от телефона, за да пресметне, че 14 плюс 5 плюс 3 е малко повече от другата седмица – избора на председател. Точно преди 48 часа Вие казахте, че няма проблем. Междувременно в сряда вечерта в късни доби се проведе заседание на Надзора на Касата, където, видите ли, те дори са се опитали да си гласуват да възложат на управителя или подуправителя да продължи функциите си. Слава Богу, че не са събрали гласове, защото тогава наистина щеше да има закононарушение. Беше изпратено писмо до Здравната комисия, което на вчерашното заседание, въпреки че поставихме въпроса, никой не ни предостави и никой не ни обясни. За пореден път парламентът постфактум трябва да поправя нечии грешки, защото припомням още миналата седмица д-р Тодорова изпрати две писма. На пò предишното заседание на Здравната комисия лично аз повдигнах въпроса, когато ми се отговори от председателя на Комисията и от министъра, че няма никакви проблеми с

Времето – има достатъчно време. Не се притеснявай. И накрая, колеги, кой ще поеме политическата отговорност за това пълно безхаберие? Политическата отговорност! Министърът на здравеопазването има точно двама зам.-министри в Надзора на Касата. Абсурдно е да не знае, дори и забързан да гони рейтинга, който вече дори настигна златния стандарт. Би трябвало да знае, че мандатът изтича. Министърът на финансите, чийто заместник е председател на Надзора, също би трябвало да знае, че мандатът изтича. Тук има колеги от Четиридесетия парламент, които писаха този Законопроект. Би трябвало да помнят, че мандатът изтича.

Националната здравноосигурителна каса има договорни партньори – десетки хиляди. Един от тях да тръгне да съди, нали си представяте как наистина ще се блокира системата?! Въпросът ми е: кой ще понесе политическата отговорност? И сигурни ли сме, че юридически нещата са точни?! Все пак от 12-и, а днес сме 20-и, има 8 дни пауза. Благодаря. Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Кърджалиев. Благодаря. уважавам мнението на д-р Райнов, дори нещо повече ще кажа – аргументите му имат основание. Ще се съглася дори и с назидателния тон. Наистина в последните дни по отношение на този казус се казаха много неща от двете страни, говоря за двете противоположни страни. В този дебат се намеси също и ръководството на Комисията по здравеопазване, да не забравя и министъра на здравеопазването. Всеки от своя аспект имаше своите основания, имаше своите аргументи и от своя гледна точка съответното становище. Наистина, признавам, изкушение е

моето мнение е, това е мнение споделено и с моята парламентарна група, че трябва да има държавнически подход, трябва конюнктурно, съобразно предизвикателството пред нас, пред този изненадал ни казус, да вземем адекватно решение. Преди малко поздравих д-р Дариткова за това предложение. С оглед на това и притесненията, и опасенията на всички сектори, които ще пострадат от липсата на подписи и легитимиране на съответните процедури в НЗОК, ето заради това аз призовавам всички да подкрепим това решение. Това решение практически ще значи, че още в понеделник д-р Румяна Тодорова може да разпише и примерно аптеките, които имаха падежи на 19 февруари, да си получат парите, а след това и болните. Трябва да се абстрахираме от изкушенията от време на време да сме от едната или от другата страна на темата, да сме опозиция или управляващи и моментът, който се предлага с това решение, е точно този. Благодаря за вниманието. Призовавам всички да подкрепим движението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Да, наистина се създаде прецедент, но нашата отговорност като народни представители днес е да подкрепим това решение. От Парламентарната група на Патриотичен фронт ще подкрепим направените предложения. Предлагам всички народни представители, като отговорни политици да гласуваме, защото наистина ще дадем възможност

Реплики? Няма. Изказване – господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Моето изказване също е под формата на въпрос. На база на това решение Надзорът следва да сключи договор за управление. Въпросът ми е: Надзорът легитимен ли е, защото те по едно и също време се избират? Да не се окаже после, че и бъдещият договор, който ще се сключи от Надзора, също няма да произведе своето правно действие. Благодаря.

Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, считах да се придържам към тона, който д-р Кърджалиев зададе и да не влизаме в подробности. Но тъй като Вие много настоятелно попитахте какво ще се случи с договора – точно подписаният договор на госпожа Тодорова след решението на Народното събрание за нейния избор от 2013 г. съдържа клауза, че тя ще изпълнява функциите на управител на Националната здравноосигурителна каса до избора на нов такъв от Народното събрание. Проверете. Имате компетентни колеги във Вашата група, които са наясно с това. Оттук тръгна проблемът. Нека да не се изясняваме, защото до миналата седмица от Надзорния съвет и от Касата твърдяха, че няма проблем, тъй като нейният договор е до избора на нов управител.

само го привеждаме в съответствие с клаузите по вече съществуващия и подписан неин договор.

Гласуваме Проект за решение за изменение на решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение за увеличаване на срока. Гласували

Бяха прочетени докладите от комисиите, на които законопроектите са разпределени. Тъй като времето, оставащо до края на пленарния ден, беше малко, мисля, че постъпи предложение от господин Чуколов дебатите да продължат в днешното пленарно заседание. Откривам дебатите по шестте законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Моля народните представители, които имат желание да вземат отношение, да дадат заявка за това.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя изказване по отношение на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който беше внесен от група народни представители от Движението за права и свободи. Въпросът касае отпадането на давността върху престъпления, вършени по време на комунистическия режим. Това е една тема, която съпътства целия преход и досега поради липса на политическа воля този фундаментален проблем на най-новата ни държава не беше решен справедливо. Нека да си припомним, че една от целите на Конституцията, която беше приета в началото на прехода, беше да се постигне справедливост в държавата. Именно проблемът със справедливостта е заложен в решението, което ще вземе Събранието по тази тематика. Въпросът обаче е: доколко тази тематика, предложена от нашите колеги от ДПС, е излязла от техните сърца и души, доколко те са искрени в това свое намерение, доколко имат морално право те да искат това нещо? Защото въпросът с давността е въпрос, свързан със страданията на много български граждани, които са попаднали под ударите на тоталитарната държава. За да бъда обективен и в същото време да имам достатъчно фактически основания да направя своите изводи, аз ще припомня на тези от Вас, които не са следили развитието, или по-скоро политическите метаморфози, които Движението за права и свободи е изживявало по време на своята политическа битност тук в Народното събрание. Ще започна с едно далечно време – времето, когато е гласувана българската Конституция. Тогава, уважаеми членове на Движението за права и свободи, в тази именно Конституция е сложен един текст, който създава проблеми по отношение на отпадането на давността, именно за тези престъпления. Там в чл. 5, ал. 3 – на сегашната Конституция, се казва: „Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е обявено от закона – забележете – за престъпление към момента на извършването му”. ляво.) Да припомня на тези от Вас, които са били невръстни деца и не са следили политическите процеси, че имаше една група народни представители – 39-мата, които напуснаха и не искаха да гласуват въобще тази Конституция. А знаете ли какво е правило тогава Движението за права и свободи? То не е присъствало на самото гласуване. Ако те са имали действително сериозна амбиция и политическо намерение да не бъде гласуван такъв текст в Конституцията, трябвало е да дебатират, трябвало е да приемат това, което е направено в Германия, защото законът е този, който е управлявал, който е действал по времето на един тоталитарен режим. Законно ли е, че едни престъпления, които са престъпления по смисъла на общочовешкото разбиране за престъпления, не са били писани тогава в този Закон за престъпления? Може ли това да бъде закон, на който да стъпи такава тежка норма в Конституцията? Там е имало много добри юристи. Защо тогава те не са възроптали? Защото в Германия е направено точно това, защото в Германия е казано, че онова, което е било право по време на тоталитарния режим, не може да бъде право, то не е общочовешко право, то е тоталитарно право, наложено от една тоталитарна власт и държава. Продължавам

защото то е толкова знаково и важно, че досега нито една политическа сила не посмя да го оспори, независимо че беше подложено на твърде сериозни критики. Тогава беше гласуван законът, според който комунистическият режим беше обявен за престъпен. Знаете ли тогава какво направи Движението за права и свободи? Между другото тогава агентурното му название е било „Обединение за национално спасение” – така се е криело в онова Народно събрание. Знаете ли какво прави тогава господин Ахмед Доган, господин Лютви Местан?! Тогава заедно с групата на БСП мълчат – няма ги при дебата по този изключително важен законопроект. Забележете, в този законопроект, който обявява комунистическия режим за престъпен, има един изключително силен член,

т. 2 от Закона за обявяването на комунистическия режим за престъпен, казва: „Системно нарушаване на основните човешки права, като подтискане на цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак.” Ето Вие от кое сте избягали да гласувате, ето Вие от кое сте се скрили! Вие не сте искали този текст да стане закон, Вие сте мълчали гузно заедно с Вашите, както ще видим по-нататък, стратегически партньори от БСП! Нека да припомня какво се случи по времето, когато беше гласуван първият Закон за досиетата. Това става

Те са тук, гласуват „за”, за което ги поздравявам, само че техният лидер Ахмед Доган отсъства със страшна тежест, той отсъства символно, той не е съгласен с това законодателство. Защото при Ахмед Доган нещата не са прости, те са символни и след като него го е нямало по време на гласуването на този важен законопроект, това е нещо много сериозно. Както сега, когато се предлага Законът за давността, от групата на ДПС пак символно липсва Лютви Местан. Няма го господин Лютви Местан! Припомням какво се случва През 2001 г. се гласува на второ четене Законът за досиетата. Знаете ли как гласуват те? – наполовина „за”, наполовина „против”, зависи от ситуацията.

Това го казвам, защото е много важно да разберете какви са тези хора и какво всъщност искат те. Сега нещо, което се е случило преди няколко месеца в миналото Народно събрание народните представители от ГЕРБ имаха достойнството да предложат едно изменение, което касаеше именно тази проблематика. То беше вкарано от народни представители на ГЕРБ ГЕРБ от името на госпожа Джема Грозданова и са проведени няколко гласувания. Първото гласуване се е състояло на 18 юни 2014 г. Похвално, всички от ДПС – 23 депутати, гласуват на този ден „за”, за което им благодаря. Минава обаче една нощ на размисъл, една нощ на вътрешни борби и битки, може би и политически, в някои от техните партньори, и на 19 юни, тоест на другата сутрин,

Една-единствена дама излиза вярна на това, за което са я изпратили избирателите тук, и тя се казва Ферихан Илиязова Ахмедова. Тази госпожа гласува винаги проблематиката да влезе в парламента. Какво правят обаче нейните приятели от ДПС? броя от ДПС се въздържат на това гласуване, което е един ден след първото. Явно хората от ГЕРБ тогава са се притеснили да не би тези хора от ДПС да не са разбрали какво правят и правят второ гласуване. Първото гласуване е било в

гласува – чуйте добре, избиратели на ДПС – „против” това да влезе законопроект, съгласно който давността върху комунистическите престъпления трябва да падне. Иначе останалите са в същия хор – „въздържали се”. Уважаеми колеги народни представители, да правиш търговия със скръбта на хората, с това, което те са изживели, е патент на Движението за права и свободи. Това не е морална позиция, това не е изстрадана позиция, това е позицията на интереса: „Когато ние сме управляващи, интересът ни е друг – да правим бизнес, да правим корпоративни кръгове, да създаваме най-различни бизнес сдружения с „Мултигруп” или модела „Кой?”. Тогава правим пари! Когато обаче сме в опозиция, ние ще се бием за морала и правата на нашите избиратели. Сега една малка статистика. От 10 ноември 1989 г. до ден днешен – 304 месеца на преход. Триста и четири месеца на преход! Знаете ли колко време от тези 304 месеца Движението за права и свободи е било във властта?

от август 2005 г. до юли 2009 г. ДПС е мандатоносител на първата тройна коалиция; от май 2013 г. до август 2014 г., втора тройна коалиция – всичко 149 месеца, тоест 49%

народни представители от ДПС, ето ги Вашите хора, които Вие трябваше да осъдите. Ето ги тези хора! (Показва листи.) Това е Указ № 1313 на Държавния съвет на Република България, постановява: „Награждава отговорни ръководители и служители на Министерството на вътрешните работи за приноса им в осъществяването на възродителния процес, както следва – 180 генерали, генерали, полковници, майори, капитани от системата на сигурността.” Много от тези хора са починали, но много от тях са живи и получават огромни пенсии, получават таван на пенсиите, защото през тези години, уважаеми колеги, нямаше воля да бъде решен въпросът с давността. Сега искам да кажа какво е моето отношение. Въпреки че разбирам, че агентурното име на партията на Държавна сигурност в този парламент е Движение за права и свободи,

смятам, че този въпрос трябва да намери решение в това Народно събрание. Аз смятам, че всички ние, които се пишем демократи и сме изпратени тук от хора, които искаха и очакват да има справедливост, трябва да намерим консенсусен текст, който да гласуваме и да се знае, че и в България има такъв закон. В Румъния има такъв закон, защото хората са намерили достатъчно политическа воля отвъд

Тоест ние имаме една сериозна база, на която да стъпим. Аз се ангажирам от името на Политическа партия ГЕРБ да внеса между първо и второ четене текстове, които да бъдат отправени не само към миналото, но и към бъдещето, защото ако ние само решаваме по този начин с давността въпроса, свързан с нашето минало, означава че не сме извадили никакви поуки от него и нищо не правим за бъдещето. Уважаеми колеги народни представители,

за справедливост и онези престъпления, които бяха извършени и след 1990 г., в резултат на неразградените структури на Държавна сигурност. Примерно: участие в търговски операции, върху които е наложено международно ембарго; трафик и разпространение на наркотични вещества; предоставяне на финансови средства, както и контрабанда на специална продукция в полза на диктаторски или терористични режими; присвояване на държавни или частни финансови капитали чрез участие в схеми за източване на банки, външно-търговски дружества, както и на пенсионните и здравноосигурителни фондове от лица, които са свързани със задкулисието на новата ни държава. Ние не можем да не си даваме сметка, че трябва да дадем ясен знак в Наказателния кодекс как разбираме опасностите пред нашата държава. Защото все още нямаме състави, които да говорят за престъпления вследствие на действия на радикален ислям. Аз се ангажирам да предложа между първо и второ четене един много по-всеобхватен и много по-логичен, според мен, вариант, около който имам претенцията да да твърдя, че много народни представители от този парламент могат да се обединят. Защото въпросът за давността не принадлежи нито на една партия – не принадлежи нито на ДПС, нито на ГЕРБ, нито на Реформаторския блок. Това е дългът, който имаме към нашите избиратели, към хората, които изстрадаха комунистическия режим и останаха бедни и без перспектива по време на прехода. С този закон ние трябва да им дадем частица надежда, че в Народното събрание се случва нещо положително, че европейска България и нейните народни представители са разбрали поуките на прехода и на комунистическия строй. Затова, уважаеми приятели от ДПС, не ме разбирайте криво – аз не Ви вярвам, но въпреки всичко призовавам по принцип, че това е изключително важно. Това е изключително важен политически акт и по принцип аз смятам, че този законопроект трябва да бъде внесен. Между другото, уважаеми приятели от ДПС, все пак ако беше Ваш законопроект, ако бяхте го изстрадали, да бяхте направили поне едно ново изречение в това, което ГЕРБ са направили. Това, което сте направили, е плагиатство. Явно сте способни единствено на това – да плагиатствате, защото Вие не страдате това, не го чувствате. За Вас това е бизнес. И аз го твърдя, и всеки може да го види – че това, което сте предложили, е точно предложението на госпожа Джема Грозданова и то не се различава с нито една запетайка от това, което тя е внесла навремето. Благодаря Ви, господин Андреев. Почти две трети от времето на групата съдържаше Вашето изказване. Уважаеми народни представители, имате възможност за реплики. Заповядайте, господин Кърджалиев,

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Андреев! Да си поговорим от трибуната с Вас, господин Андреев! Аз съм толерантен човек, защото смятам, че най-ценното качество, което Господ ни е дал, е чувството за мяра. Вие минавате всяка граница. С това Ваше изказване, съдя за пореден път, минавате всяка граница. Дори нещо друго забелязвам във Вас. Когато говорите от тази трибуна и в устата Ви е ДПС, усещам някаква невровегетативна симптоматика –

Усещам някакъв личен емоционален заряд и се питам какъв е залогът, каква е причината да се държите така. Това е диагнозата на чувството органическа неприязън или дори омраза. Вие изпитвате омраза към Движението за права и свободи. Вашата омраза е наша привилегия обаче. Ние сме опитна партия. Ние единствени в този преход останахме винаги на третото място. Първият и вторият се сменяха винаги. Защо, смятате, че винаги сме трети? Защо константен брой избиратели гласуват доверие на нас? Вие ли сте моралният цензор, който ще дава квалификации тук? Гледам Ви в очите и Ви питам: аз съм продукт, аз съм функция на 25 хиляди избиратели от моя избирателен район и индиректно на над половин милион избиратели, тези избиратели ако не ни харесват, те няма да ни избират! Те няма да гласуват по такъв начин, че вече 25 години да сме

ако Движението за права и свободи за всички тези 25 години не беше показало последователна политика по отношение спазването и възстановяването на потъпканите права и свободи на най-онеправданите от комунистическия режим български граждани, ДПС нямаше 25 години да е тук неизменно, като трета политическа сила. Ако ДПС не беше защитавало във всички издания на Народното събрание – независимо дали е в опозиция, или в управление, тези морални изконни човешки ценности, за които става дума и в този законопроект, нашите избиратели нямаше да ни гласуват своето доверие. Уверявам Ви, нито един от нас не е абониран за народното доверие, нито една политическа сила. не гласува и не подписа действащата Конституция, именно по подобни съображения, за които споменахте. Така че манипулирате след 25 години

манипулирате залата, че едва ли не някой бил мълчал, някой бил в кулоарите. Важно е гласуването! Този Законопроект не е законопроектът на Джема Грозданова, защото тя не го е внесла като законопроект. Внесоха го между първо и второ четене на друг Законопроект за изменение на Наказателния кодекс и това е проект, изработен от група гравитиращи около дясното пространство лица, като Евгений Михайлов и други. Така че този Законопроект не е авторски на ГЕРБ. Ние също казваме, че не е наш, авторски, и го заявихме в мотивите. Но ние още тогава – и в Комисията, и в пленарната зала, винаги сме заявявали нашата готовност да го подкрепим. Вие не сте били тук, в пленарната зала, за да да бъдете свидетел на какъв пазарлък тогава колегите от ГЕРБ подложиха цялата пленарна зала и нас, опитвайки се да го вкарат като разменна монета, само и само да ни скарат тогава с БСП, за да да накарат БСП да гласуват против по други важни точки от дневния ред. Тогава им обърнах внимание, че тази тема не подлежи на пазарлък. На пазарлък, уважаеми господин Андреев,

ще имате възможност при следващото изказване. Заповядайте, госпожо Ахмедова. ФЕРИХАН АХМЕДОВА (ДПС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Андреев! Във Вашето изказване казахте едно много важно и много вярно нещо – единственото вярно нещо, че се пишете за демократи, а не сте истински демократи. Ако бяхте истински демократи, нямаше да оспорвате волята на 500 хиляди избиратели. По отношение на цитата, който направихте във връзка с гласуването от миналото Народно събрание. Няма да се връщам в 90-те години, защото аз от там нямам спомен, но от миналото Народно събрание, когато присъствах тук, но Вас Ви нямаше,

дали аз съм демократ – ако не бях демократ, това, което получих преди две седмици за Вашия лидер, щях да го изкарам в медиите. Аз дума не обелих и казах, че по този въпрос няма да говоря и съм го дал на прокуратурата и на съответните органи. Защото аз няма да стана говорител на политическите битки, които водите Вие с Вашето задкулисие. А по отношение на господин Кърджалиев тази теза, която той разкри, че само ДПС била партията, която гарантирала етническия мир, защо ли така странно кореспондира с последните изяви на ректора на УниБИТ проф. Стоян Денчев? Не са ли всъщност това истинските родители на Движението за права и свободи? Защото и той така казва – да не притискаме ДПС. Аз притискам политическата върхушка на ДПС,

при тези данни, които ще Ви прочета, как можете да имате за почетен председател човек, направил това. „Докато Доган е войник му е поставена задача да се сближи с Мехмед Ферадов и да го изучи.

Благодаря Ви. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз бях с представата, че разглеждаме законопроект, но по същество това, което чуваме от хора, които се изказват тук, май сме много далеч от темата за законопроект. И от тази гледна точка ще Ви призова, госпожо Председател, когато разни хора четат морал тук, от тази трибуна и ползват термини като „Кой?”, трябва да отговорят и на още един въпрос: Кой осъществи крадливата приватизация и дали беше задкулисие крадливата приватизация? Когато говорят за Държавна сигурност и цитират избирателно някои имена, трябва малко да минат в цялост и да кажат има ли Буда божества, в какви форми и кои са тези? Нещо повече, когато четат разни части от досиета, явно господин Доган е интересна фигура за цялата ни история, не само за политическата система, а и за историята ни, да направим отделно заседание, да вземем всички томове от архивите и да ги четем в цялост. А иначе, когато говорим за морал, нека да видим

обръщайки внимание на ръководството на Народното събрание, че трябва да следи стриктно изказващите се народни представители да коментират предложените законопроекти, по които върви дебатът в момента. Когато обаче едно добро и коректно предложение се използва в смисъла на отговор на тези, които излизат извън дебата, по същество Вие направихте същото. Ще взема бележка от Вашето предложение, няма да допусна до края на дебата да се излиза извън темата на законопроектите. За изказване има записани няколко колеги народни представители. За да има редуване между парламентарните групи, думата има господин Филип Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Слушайки преждеговорившите, се сещам за един анекдот: „Ще пия с отвращение, но все пак ще пия”. Този Законопроект явно ще нанесе най-голям удар върху вносителите и тези, които го подкрепят. Чух от тази трибуна да се призовава да се действа отвъд юридическите принципи. Това е недопустимо в една парламентарна, в една правова държава. Всичко, което е извън юридическите принципи на правовата държава, не е демокрация. Обръщам се към всички Вас, колеги – към демократите, към Движението за права и свободи, към всички колеги. Това не е демокрация. На първо място, от правна гледна точка така предложеният Законопроект обръща с главата надолу цялата правна доктрина и логика, според която законите имат действие занапред, а нямат обратно действие. Нормите на Наказателния кодекс в особената им част имат обратно действие само в случай, че са по-благоприятни за дееца. Наказателният кодекс и Конституцията – гласят, че не може да се налага по-тежко наказание от онова, което е било предвидено по време на извършването му. Нещо повече – не е престъпление онова деяние, което не е обявено от закона за такова преди или когато е било извършено. Но ако излезем от правната логика и се придържаме към логиката на вносителите и отидем на политическия манеж, защо да се ограничаваме само с този период от българската история? Да Ви припомня безсмъртния Вапцаров? „Какво тук значи някаква си личност?! Разстрел, и след разстрела – червей. Това е толкоз просто и логично.” Вапцаров – жертва на фашизма.

вървим в дебата, без да прилагаме конкретни случаи. ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря. Тъй като Законопроектът касае определен период от нашата история, затова искам да се аргументирам защо трябва да се систематизира, да се рамкира този Законопроект само в рамките на този период от време. Ако следваме и логиката на вносителя, именно затова описвам някои други факти, предхождащи този период, а именно годините от 1941 до 1944 г. Всеки един демократ българин неминуемо ще остане потресен от дивашкото беззаконие, което е царяло в уж просветната българска монархия. Тогава фашистки бандити, уважаеми колеги, са кръстосвали страната и са сеели смъртта без съд и присъда. От домовете им са били отвличани цивилни мъже, жени и младежи, за да бъдат жестоко инквизирани. Моля Ви, придържайте се към законопроектите по този Закон, Кодекс, приет 1968 г. ФИЛИП ПОПОВ: Придържам се именно към този дух и това, което е предложено от вносителите.

Тогава, уважаеми госпожи и господа народни представители, буквално са ги смазвали от бой,

Едва ли ще има честен българин, чието сърце да не трепне, запознавайки се с трагичните събития в село Ястребино на 19 декември 1943 година. с какво жертвите на така наречената от вносителите „опозиция” са повече жертви от така наречения „фашизъм” – да Ви запитам?! (Реплики от ГЕРБ.) Именно това обяснявам. Защо трябва да се спрем в този времеви период?

за национално, а не партийно самосъзнание! Такъв противоконституционен Законопроект не може и не бива да бъде приет от българското Народно събрание! Ако имате поне малко европейски ценности, за каквито претендирате, ако държите на правовия ред, не го приемайте. Това ще е удар срещу демокрацията и срещу всички Ваши от ГЕРБ), които са Ви пратили в това Народно събрание, срещу всички Ваши хора, които са гласували, срещу всички българи, които са Ви изпратили тук, защото това е поредният, поредният удар срещу демокрацията. Не го подкрепяйте. Не ставайте съучастници в това нещо.

Чух Вашето предупреждение, госпожо Председател. Приемам да говорим за история.

Правя реплика към говорещия и не мога да не кажа за историята, госпожо Председател. Дайте ми възможност само за две изречения. Добре е историята да се познава. Добре е да се борави с коректни исторически термини. Добре е да се съпоставя насилието, като основа на парламентарно поведение. Но Вие използвахте неисторически аргументи, ползвайки мантията на историята. Благодаря Ви, господин Михов, за коректната реплика. Втора реплика? Няма. Дуплика? Господин Попов, отново съм с надежда за коректна дуплика.

хиляди българи, убити без съд и присъда от фашисткия режим.

в дневния ред за днес. За да не губим парламентарно време, предлагам на вносителите на този Законопроект да го изтеглят, тъй като, освен че е спорен исторически, предложението им и юридически не е издържано. Какво значи „лица, свързани с комунистическия режим”? В тази зала се сещам само за едно лице, което не е свързано с комунистическия режим. Това е моята колежка Калина Балабанова, защото е родена през 1990 г. Всички други сме свързани с комунистическия режим. Просто това е нелепост. И да не си говорим повече за история, защото явно историята не се познава от тези, които претендират да са оратори. Искам да направя едно предложение – то вече е колегиално, не е процедурно. Госпожо Председател, готов съм да Ви помогна да организираме курс по правоговор в защото сме Народно събрание – от уважение към парламентаризма тук трябва да се говори на правилен, литературен български език, когато излизат представители на различните групи. Казва се „едно”, а не „ино”,

едно такова освежаване на правоговора. Други народни представители? Господин Каракачанов – за изказване.

Ще започна със Законопроекта на колегите от ДПС. Длъжен съм да кажа няколко неща, за да не ме разберете погрешно впоследствие. Моят прадядо е убит след 9 септември, изгорен полужив с още 13 човека.

„Не се изключват по давност наказателно преследване и изпълнение на наказателна отговорност за престъпления от лица, свързани с комунистическия режим след 9 септември, включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес”! Последната част на изречението е разковничето. Искам да Ви задам въпроса: кого ще съдите от тези, които след 9 септември вършеха масовите убийства? Преди 70 години! Тях ги няма! Явно целта на този Законопроект не не е толкова да се търси някаква наказателна отговорност от хора, които след 9-и са избивали нормални, мирни граждани, а целта е отново да се вкара разделение в българското общество по темата „възродителен процес”, тъй като е ясно, че няма кого да съдите от тези след 9 септември! Апропо, няма кого да съдите и от ръководителите на тогавашната Компартия, защото всички те също са умрели! Вие предлагате да отворим вратата, Кутията на Пандора,

а ще ги отвори допълнително! Допълнително ще настрои българското общество – един срещу друг! Под привидната маска за антикомунизъм – тук господин Андреев достатъчно говори по тази тема, и ДПС, няма да го повтарям, всъщност основната Ви цел, както и с предишния Законопроект – отпреди месец, който обсъждахме, е да вкарате отново обществото в разделение, противопоставяне, от което Вие да печелите политически дивиденти пред Вашия електорат, на който, апропо, също му е омръзнало да му говорите само за възродителния процес! От тази гледна точка искам да Ви задам и друг въпрос, като говорим за морал. Да, има извършени престъпления по време на възродителния процес – ограничаване правата на човека, вкарване на хора в затвора, екстрадиране от България и така нататък. преди възродителния процес нямаше едни хора, които работеха за турските разузнавателни служби, които бяха подготвени от организации, като „Алтънорду” – „Златната орда”, или „Сивите вълци”, и извършваха саботажна дейност срещу България и конституционния ред в България?! Нима нямаше едни атентатори, които взривиха вагон с майки с деца?! За тях има ли давност?! Защото те бяха реабилитирани, на някои от тях Вие построихте чешми и им се кланяте! Други участници в тези атентати ги направихте координатори в Бургас – на Вашата партия! Хайде, нека да не разделяме нещата и стига с този двоен стандарт! Значи терористите, които слагат бомбата във вагона с майки с деца, са герои, а милиционерът, който ги е арестувал и вероятно ги е ошамарил, или прокурорът, който им е издал смъртните присъди, е престъпник! Призовавам колегите от ГЕРБ и от Реформаторския блок: не се подлъгвайте на призивите на ДПС – тази пързалка, на която Ви слагат, на тема „антикомунизъм”, защото тяхната цел не е това! Тяхната цел е разделението на българското общество. Патриотичният фронт категорично ще гласува „против” По отношение на Законопроекта на господин Волен Сидеров и група народни представители за неизбежната отбрана. В мотивите са написани достатъчно ясно нещата, които са предложили. Разбира се, се, някои от тях могат да бъдат коригирани, добавени и така нататък. Този Законопроект ние ще го подкрепим, защото е пределно ясно вече, че по този начин в България не може да се продължава. се продължава. Когато един обикновен гражданин в по-малките населени места, пък и в по-крайните квартали на някой град стане обект на престъпление, той няма достатъчно правомощия да защити себе си, роднините си, имота си, здравето и честта си. Тези промени в Наказателния кодекс за неизбежната отбрана и разширяване на нейния обхват са абсолютна наложителни. И ние И ние говорим много по този въпрос. Тук няма ревност кой го е предложил пръв Законопроекта, въобще дебатът по този въпрос е полезен и този Законопроект трябва да бъде подкрепен. Призовавам пак колегите и от ГЕРБ, и от Реформаторския блок, от АБВ и от БСП: абстрахирайте се, че „Атака” е в опозиция и го предлага. Законопроектът е правилен. Това иска българското общество. Не е нормално да има в населени места къщи, които са обирани по 10-11 пъти и обикновеният гражданин, когато използва собственото си оръжие, за да се защити, той да е потърпевшият, той да е наказаният, а не този, който го е обрал 10 или 11 пъти. По този начин – с тази ненаказаност на тази битова престъпност, която тормози две трети от България, ние стимулираме точно тази битова престъпност. Това е една от мерките – разширяване на обхвата на неизбежната отбрана, наред с другите мерки, които трябва да се вземат по отношение на полицейското присъствие в тези малки населени места, по отношение на камерите. (Шум и реплики.) Говоря по два законопроекта, не ми правете физиономии! Те са шест общо. Изказвам се по два от тях. Така че, уважаеми колеги, призовавам Ви по Законопроекта на ДПС – категорично „против”! Не се подлъгвайте! Това е опит за поредното разделение и манипулация на българското общество. По Законопроекта за неизбежната отбрана – ние специално ще го подкрепим. Призовавам и останалите колеги народни представители да го направят. Благодаря за вниманието. Благодаря. Първо, от името на група, искам удължаване на времето за дебати. Искам Искам да се обърна, господин Каракачанов, към Вас: не подвеждайте пленарната зала относно целите на Закона. В Закона ясно е казано за кои престъпления, по които текстове от Наказателния кодекс става дума, по кои глави. Този Законопроект не е Законопроектът, който е внесен от Джема Грозданова в миналия парламент. Той е Законопроект, който в крайна сметка е оформен в Комисията по правни въпроси в миналия парламент, така че от тази гледна точка никой няма основание да претендира за изключително авторство. Този Законопроект цели именно да премахне давността за конкретни престъпления по конкретни текстове от Наказателния кодекс, а не за нови престъпления, които тепърва ще се дефинират и ако има все още останали живи, които са извършили тези престъпления, да може да им се търси отговорност евентуално, ако прокуратурата прецени. И искам, понеже беше отправен упрек, че защо, едва ли не знаково, отсъства нашият председател господин Местан – господин Местан преди повече от два месеца има планирана командировка по линия на Парламентарната асамблея на ОСС, така че не подвеждайте залата, господин Андреев. По същия начин аз мога да кажа, че Вие нарочно вкарахте в дневния ред тази точка, точно когато го няма господин Местан. Втора реплика – господин Цонев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, познаваме се с Вас доста отдавна. Даже сме работили в една коалиция, в едно управление в миналото. Искам да Ви отправя реплика към тази част от Вашето изказване, която засяга темата за разделението на нацията; темата за това, че моите колеги, които внесоха Законопроекта и по тази тема, и по предните теми, касаещи Възродителния процес, всъщност изпълняват това, което тези, които са ни избрали, искат да видят и чуят. Аз ходя и се срещам с моите избиратели и знам, че има незараснали рани. Казвам Ви го като християнин. И не е нито коректно, нито почтено по този начин да отправяте обвинения в неща, които самите Вие вършите. Кой разделя нацията на етнически и верски принцип? Аз ще Ви кажа, господин Каракачанов, че Вашата партия и коалиция съществува и е тук, в парламента, на базата на това, в което обвинявате ДПС етническата си еторика, на базата на насаждане на етническо и верско разделение на нацията. И това не е никаква тайна нито за Вас, нито за всички, които Ви слушат. Вижте си цялата предизборна кампания. Вижте си риториката тук, в пленарната зала, и ще видите кой насажда разделение на нацията.

партия. Така че, недейте да обвинявате ДПС за нещо, за което наистина електоратът на нашата партия има незараснали рани,

Не чух нищо по същество, господин Цонев и господин Казак. В 1998 г., когато в тази зала беше предложена Конвенцията за националните малцинства, аз гласувах „против”. Казах, че тогава ще се заложи една бомба, която ще Ви тормози в следващите десетилетия. Не ме послушахте тогава от СДС, ОДС. Набута Ви го това решение Вашият Командир тогава и сега плащаме данъците. Вие вече не сте в ОДС, но това няма никакво но това няма никакво значение По отношение на това кой ни е изпратил тук. Не нашите ксенофобски или националистически, както Вие ги наричате, риторики, а това, че на хората им омръзна 25 години една партия да спекулира с етническата карта. Тази партия се казва ДПС. На хората им омръзна 25 години, когато сте във власт, Вие да си разпасвате пояса, както се казва, да злоупотребявате и преяждате с власт, и да се оправдавате: ама, ние, Възродителният процес, а сега ще ни търпите. Това им омръзна на хората! Затова сме тук не само ние, но и много други хора. Какво искал Вашият електорат? Може би някои хора го искат, така е. Те са потърпевши от този процес. Има други граждани, електорат на други партии, които искат да се върне реалният комунизъм. Други може би искат нещо друго, но нека да се съобразяваме с това, че минаха 25 години от тези събития. Това, което Вие наистина предлагате, не е някой да понесе наказателна отговорност. Тук Ви бяха дадени справки, че ако сте искали, можехте да го направите в периода 1990-2001 2003 г., 2005 г., когато все още една част от хората, които са ръководили Възродителния процес, бяха живи. Вие всъщност в момента спекулирате за пореден път с Възродителния процес, с идеята да си поддържате електората. Това обаче настройва българи срещу турци или турци срещу българи, без значение. Това е лошо и това е страшно. Това не трябва да продължава. В много модерни държави като Испания, след Гражданската война хората, загинали от едната и от другата страна на барикадата, бяха погребани в едно гробище. Търсеше се някаква форма на помирение. Същото беше и с Режима на полковниците в Гърция. Същото беше и на други места. Вие 25 години, четвърт век след така наречения „Възродителен процес”, през който четвърт век Вие може би три четвърти от това време сте на власт, сега ще търсите отговорност на кого? Няма живи хора. Защо? Ясно е защо – разделението на обществото е Вашата хранителна среда. Това е вредно и призовавам колегите да не се подлъгват по тази писта, да не стъпват на тази динена кора, която им подлагате. Благодаря Ви. За изказване от записалите се колеги до момента не са говорили от групата на „Атака”. Господин Нотев на „Атака”. Господин Нотев – заместник-председател на Народното събрание от групата на

в тази точка от дневния ред обсъждаме няколко законопроекта като, разбира се, единият даде повод за преобладаващо внимание и това не е случайно. Аз също ще започна от внесения от Парламентарната група на ДПС Законопроект, за да мога бързо да изразя своето отношение и не защото намирам, че трябва да се повтори казаното досега, а защото от чисто правен аспект предложението на колегите от ДПС не е плод на незнание и неразбиране, а съвсем съзнателно и целенасочено има вида и съдържанието на политическа декларация, а не на правна норма. Прочетете какво обсъждаме, уважаеми колеги. Прочетете пожеланието, което се съдържа – да бъдат осъдени заради това, че няма да бъде прилаган институтът на давността по отношение на тези лица, които са извършили деяния по политически причини, каквото и да означава това, и както и да може да се тълкува, свързани с комунистическия режим. Тези две предпоставки кумулативно или алтернативно са дадени и не става ясно от текста на вносителя. И понеже това е малко, се казва: „включително и тези, свързани с така наречения „възродителен процес”.” Извинете, вчера бях на заседание на Здравната комисия, където колеги лекари с много по-голяма вещина обсъдиха материално-правни предпоставки за това да бъде призната за валидна дадена правна норма. Не прави чест на Комисията по правни въпроси, която е допуснала такъв текст да влезе за обсъждане в пленарната зала. Няма друга цел и друг смисъл обсъждането на тази политическа декларация, освен това, което вече беше постигнато в днешното заседание – да се възобнови спорът, политическото говорене по отношение на отговорността на лица, които вече в преобладаващата си част са се изправили, както вече стана дума, пред друг съд, получили са своята присъда или оневиняване там, където са се пренесли душите им. В същото време да се занимаваме сега с този въпрос с такива остри думи и категорични квалификации, тогава когато на вниманието ни в рамките на същата точка стоят важни законопроекти, имам предвид Законопроекта на правителството, Законопроекта на депутати от ГЕРБ, които са подписали свое предложение за изменение на нормите на чл. 343 и следващите, твърдя, че съществени въпроси се повдигат в законопроектите, внесени от парламентарната група, към която принадлежа, е наистина безотговорно. Моля Ви да не подкрепите и категорично да отхвърлите предложението на по тези съображения, които вече се чуха в залата, и по правно-техническите въпроси, на които обърнах Вашето внимание. На следващо място бих заявил позицията на Парламентарната група на „Атака” по законопроектите, които целят хармонизирането с европейското право – на Законопроекта, внесен от правителството, и Законопроекта, внесен от народни представители от ГЕРБ. Ще подкрепим тези законопроекти. Ще ги подкрепим, защото в тях се застъпват тези, които намират своето логическо продължение и логическа връзка с това, което ние сочим в нашите законопроекти, и най-вече в мотивите към тях. Ако би следвало да се завишат наказанията за престъпления, които имат за последица и за резултат разврата на младото поколение, въвеждането на практики, недопустими от гледна точка на нашето възпитание – и религиозно, и морално, и човешко, така както се прави това в Законопроекта на правителството, то ние имаме крачка напред във връзка с това, което заявяваме в нашия Законопроект като отношение към ежегодните гей паради и развращаващата тяхна роля и функция по отношение на възпитанието на младото поколение. Намерили сме точния език, уверявам Ви. Прочетете предложението на „Атака”. Намерили сме нормата, мярката, така че да няма никакво основание да се коментира на плоскостта на заявена дискриминация по отношение на дадени лица. Ако някои се разпознават в такива практики, които са укорими морално и правно, то това е лично техен проблем. февруари е Ден на влюбените, вече намерил широк отзвук и отзив в нашето общество. Нека, ако някой има за обект на своите чувства и желания лице от същия пол, да направи това тогава, когато всички останали граждани, равнопоставени пред Конституцията, пред закона и пред Бога, го заявяват в този ден, но манифестации, събрания, каквито са непознати като практика на други лица, няма как да бъдат привилегия на едно определено съсловие. Това е смисълът на предложението на „Атака”. Нека да не се делим и нека да не се сочим с пръсти и по тази линия. завършвам със Законопроекта на „Атака”, който събужда най-много спорове, и то с опоненти, които се позовават изключително некоректно на вече развихрил се спор през 1997 г., когато подписката на 52-ма народни представители от тогавашния парламент е станала повод Конституционният съд да се произнесе по законосъобразността и конституционосъобразността на предложения, които вече са били гласувани, приети и въведени като правни норми в нашата правна система – чл. 12. Шест хипотези, които определят, че при тяхното наличие няма да се обсъжда наличието или отсъствието на неизбежна отбрана. При тяхното наличие този, който е защитил себе си, имота си срещу лица, повече на брой от него, срещу въоръжени лица, срещу лица, проникнали с взлом и насилие в неговия дом, той не отговаря по дефиниция и по закон. Съдът не коментира, констатирайки тези предпоставки. Част от тези хипотези са отменени. Казвам: само част от тези хипотези са отменени от тогавашния състав на Конституционния съд, и в особеното мнение на тези, които са защитили правото на живот на ал. 3 от тогавашния чл. 12, фигурира името на патриарха на българското право проф. Живко Сталев, който аргументирано изразява в мотивите на конституционното решение нуждата, необходимостта от съществуването правото на живот на такъв текст. Няма да губя времето Ви, защото всеки от Вас е компетентен, грамотен да прочете тези мотиви. Уверявам Ви, те са изключително поучителни и убедителни. Моля Ви в тази връзка да подкрепите предложението на „Атака” за ясното и точно формулиране на правото на неизбежна отбрана на българския гражданин, така както такова право има и американецът, защитено в чл. 35 от Наказателния кодекс на щата Ню Йорк, така както убедително лицата, взели особено мнение по конституционното решение, са защитили правото на българина да защити имуществото, честта и достойнството си. Нищо страшно и нищо особено на плоскостта на нашата действителност няма да се случи при приемането на този текст. Благодаря за подкрепата, която беше заявена за нашия Законопроект от тази трибуна от господин Каракачанов. Разчитаме на правилна и вярна оценка, и правилно отношение към този Законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нотев. Реплики? Няма. От името на Реформаторския блок – господин Корман Исмаилов. Колеги, вероятно няма да успеем да закрием дебата днес, тъй като има много записани народни представители. Записан сте, господин Енчев, и Вие. След изказването на господин Исмаилов ще направим почивка и в 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол. Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители, ще взема кратко отношение по Законопроекта, внесен от колегите от ДПС. Разбира се, в началото искам да подчертая, че заставам зад всяка казана дума от това, което каза като отношение и изнесе като факти колегата Андреев. като факти колегата Андреев. Много думи още могат да бъдат казани в тази връзка, но по същество. Като цяло идеята е правилна и е добра. Тя наистина е във връзка с това, че трябва да бъде възстановена една справедливост. Обаче аз смятам, че дори да бъде приет този текст, той няма да произведе нищо, защото 25 години нищо не се направи по тези въпроси. И не се направи, въпреки че вече от документите, архивите имаме много ясна представа и информация за комунистическия режим, за неговите престъпления, но сме много наясно как във времето се случиха промените и реформите, и как манталитетът на хора, които са извършвали тези престъпления, се пренесе през политическите партии, пренесе се в съдебната власт и по никакъв начин не се възприе ново мислене, което да се разграничи и да предприеме конкретни действия, за да бъде възстановена тази справедливост. Силно съм скептичен, че след 25 години това ще може да се случи. Мисля, че трябва да мине още много време. Тук пак изразявам своята скептичност и недоверие в намеренията на колегите от ДПС като вносители и това, което са правили през времето. Да, този манталитет съществува при Вас, уважаеми колеги. Той съществува и сред много други партии, в момента представени в Народното събрание. В В тази връзка е моето огорчение и невяра в бъдещото развитие в тази посока. Аз лично бих подкрепил тези действия, бих участвал и ще участвам с колегата Андреев в надграждането и по-доброто им формулиране и в това да се

Обръщам се с реплика към уважаемия господин, който преди малко говори, за да му кажа, че днес разглеждаме един законопроект на Движението за права и свободи, който, надявам се, че те някой ден ще оттеглят, а защо не и днес, за да покажат пример за национално съгласие и помирение. Обръщам се към Вас, колеги от дясно, обръщам

наложи на този парламент на 11 януари 2012 г. Декларация на Синята коалиция! Нека всички сини си посипят главата с пепел за тази нихилистична, предателска декларация, декларация, в която пише, цитирам: „Прогонването на 360 хиляди души през 1989 г. е форма на етническо прочистване” – нещо, което Вие си позволихте да внесете като документ в този парламент, който беше гласуван от Партия ГЕРБ и останалите партии тук,

на Синята коалиция, за десните в България, които в този момент с този документ се изявиха като истински национални предатели. Не можеш да наречеш форма на етническо прочистване, което граничи с геноцид, една политическа операция – по никакъв начин не я оправдавам – която беше отговор на пантюркизма и на великотурските идеи, знаете за какво – за разцеплението, за разделението на България! Затова когато говорим за жертвите на възродителния процес, много са прави някои хора от лявата страна, които пред мен се изказаха – „Защо да не говорим за жертвите на възродителния процес, децата, майките във вагона в Буново?”. Защо нищо не казвате Вие, от дясната страна?! Защо мълчите?! За господин Методи Андреев няма да говоря. Изобщо няма да говоря за господин Методи Андреев. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вие под формата на реплика се обръщате към трето лице. След това ще има лични обяснения и влизаме в порочен кръг, господин Енчев. ще приключим дебатите по тези законопроекти за днес. КОРМАН ИСМАИЛОВ (РБ): Господин Енчев, точно за този манталитет говорих. Аз не Ви обвинявам, че мислите по този начин. Това е естествено и разбираемо за мен.

престъпление и трябва да има отговорни, трябва да има наказание, а не извинения, не други оценки. А що се касае до това, което засегнахте – за въпросните атентати – кога се случиха те и в резултат на какво възникнаха, каква е ролята на ДС? Колко са агентите тогава на ДС, които участват в тези неща? Това е друга тема, която също може да бъде разгледана и доказана. Благодаря. Благодаря. Почивка до 11,00 ч. и продължаваме с разискванията по Проекта за решение по повод питане, въпросите и отговорите на народните представители за днешния парламентарен контрол.